Благодаря, господин Председател.

отделни статистически записи, които съобразно съществуващите най-добри практики са били изменени с цел максимално ограничаване на риска от пряко или непряко идентифициране на статистическите единици, за които се отнасят. 2. „Бюджет на времето“ е изследване, чиято цел е да събере данни за средното време, което лицата изразходват за различни дейности в ежедневния си живот. 3. „Временно отсъстващи“ са лицата, които обичайно живеят в преброяваното жилище, но към критичния момент на преброяването отсъстват от домовете си за период, по-малък от една година, и се намират на територията на друго населено място в Република България или извън нея, поради ваканция, посещения при приятели и роднини, почивка, работа, медицинско лечение, религиозно поклонение и други.

но към критичния момент на преброяването се намират в преброяваното жилище, хотел, почивна станция, лечебно заведение и други за период, по-малък от една година, поради ваканция, посещения при приятели и роднини, почивка, работа, медицинско лечение, религиозно поклонение и други. 5. „Географски координати“ е информацията за географската дължина, географската ширина и надморската височина в дадена географска координатна система, използвана за определяне на местоположението на определен обект върху земната повърхност. 6. „Глава на домакинство“ е лицето, което членовете на домакинството определят за такова или осигурява основните средства за съществуване. „Домакинство“ е едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и има самостоятелен бюджет. Домакинство са и две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат, или нямат родствена връзка. 8. „Жилище“ е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни и спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, общ коридор, двор или направо на улицата). 9. „Жилищен фонд“ са жилищни помещения и сгради, както и жилищните условия и връзката между населението и жилищните помещения на национално, регионално и местно равнище. 10. „Жилищна сграда“ е сграда, която по първоначално изграждане или чрез преустрояване е предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от разгънатата й площ. 11. „Индивидуални данни“ са данните за отделна статистическа единица, включително личните данни. 12. „Лице без гражданство“ е лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство. 13. „Материална осигуреност и услуги“ са движими и недвижими вещи или услуги с битово предназначение, използвани от домакинството. 14. „Население“ е националното, регионалното и местното население по своето обичайно местопребиваване към критичния момент на преброяването. 15. „Нежилищна сграда“ е сграда, която по първоначално изграждане не е предназначена за постоянно обитаване. Тя може да е производствена, административна (обществено-обслужваща), курортна и друга. 16. „Обичайно местопребиваване“ е мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка независимо от временно отсъствие поради ваканция, посещения при приятели и роднини, почивка, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение. 17. „Преброителни списъци“ са адресите на жилищата и сградите в преброителните участъци, определени за посещение от преброителите. 18. „Сграда“ е постоянна постройка, която се състои от жилищни помещения, предназначени за обитаване от хора, или конвенционални жилища, предназначени за сезонно ползване или за второ жилище, или които са необитавани. 19. „Сграда със смесено предназначение“ е сграда, която по своето първоначално изграждане включва жилищни и нежилищни обекти. 20. „Статистически инструментариум“ е съвкупност от всички документи и технически средства, необходими за подготовката, организацията и провеждането на преброяването. 21. „Учебно заведение” е всяко училище по Закона за предучилищното и училищното образование и по Закона за висшето образование“. Благодаря Ви, уважаема госпожо Савеклиева. Изказвания, колеги? Не виждам. Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 2. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. на § 3: „§ 3. (1) С този закон се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета г.). (2) Разпоредбите на този закон се прилагат при спазване изискванията на актовете за изпълнение, приети от Европейската комисия по Регламент (ЕО) № 763/2008 на

Няма. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението по вносител, подкрепено от Комисията. Гласували

Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. Министър-председателят по предложение на председателя на НСИ назначава Централната комисия по преброяването в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам желаещи за изказвания. Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 5 с текст съгласно предложението на Комисията. Гласували

86, против и въздържали се няма. Предложението е прието. С това завършихме разглеждането на седма точка от Програмата за работа

Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепено от Комисията. Гласували

Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов: „Преди § 1 се създава нов §…: В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 4: „4. изработва и координира държавната политика в областта на обществения транспорт съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2338 на Европейския парламент

отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт и Пакет Мобилност 2;“. 2. Досегашните т. 4 – 9 стават съответно т. 5 – 10.“ Комисията не подкрепя предложението.

„Преди § 1 се създава нов §…: § ... В чл. 6 се създава ал. 8: „(8) Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ е с правомощия на одитен орган в железопътния транспорт на управителя на инфраструктурата, операторите на обслужващи съоръжения и железопътните превозвачи, изпълняващи договор за задължение за обществена превозна услуга на пътници.“ Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Изказването ми е защо тези две предложения не трябва да бъдат подкрепени,

държавната политика, нейното изработване и координиране съгласно Регламент на Европейския парламент 2016/2338, който не е нужно да бъде цитиран, тъй като това нещо е залегнало още в

чл. 6 много изчерпателно и точно са определени всички правомощия на железопътната администрация и това е нещо, което е ненужно и утежнява текста. Затова предложението ни е тези два текста да не бъдат приети.

Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

не е прието. Подлагам на гласуване второто предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители, което отново не е подкрепено от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11: „§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 1: а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „до обслужващите съоръжения и до услугите, предоставяни в тях“; тях“; б) създава се т. 2а: „2а. упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензията или разрешението, по време на срока на тяхната валидност;“ в) създават се нови т. 5 – 12: издава разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5, 6. издава, подновява, изменя и отнема разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5, 2; 7. упражнява надзор за съответствието на съставните елементи на оперативна съвместимост със съществените изисквания, определени с наредбата по чл. 5, т. 2; 8. издава, подновява, изменя и отнема удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура или единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 29, ал. 9. издава, подновява, изменя и отнема сертификат на лица, отговорни за поддържане на превозните средства, и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 29,

на Комисията от 3 декември 2009 г. относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно

извършва мониторинг на регулаторната рамка за безопасност, включително на системата от национални правила, и предприема необходимите мерки при неспазването ѝ или предлага промени в нея; нея; 12. упражнява надзор на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на безопасността;“ г) създава се т. 13: „13. упражнява надзор на лицата, отговорни за поддържане на превозните средства, и на лицата, изпълняващи функции по поддържане,

– 18; е) досегашната т. 10 става т. 19 и в нея след думите „железопътни услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и на дейностите на управителите на железопътна инфраструктура по чл. 116, ал. 5“; ж) досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 20 и 21. 2. В ал. 2 думите „локомотивните машинисти“ се заменят със „свидетелствата за управление на локомотив“.

който отговаря на общите спецификации за националните регистри на превозните средства, съгласно акт на Европейската комисия; 2. Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми;

Функциите по ал. 1 не могат да се прехвърлят на управител на железопътната инфраструктура, железопътно предприятие или на орган, възлагащ обществени поръчки в железопътния транспорт.“ 5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.“

„Чл. 8б. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ сключва споразумение за сътрудничество с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в съответствие с чл. 76 от Регламент

По § 8 има предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов:

Управителят на железопътната инфраструктура има организационна и управленска независимост по отношение на функциите по ал. 2.“ 2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5. 3. Създава се ал. 6:

По § 8 има предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов: „В § 8 се правят следните изменения и допълнения: 1. Уводното изречение се изменя така:

до края на изречението се заменя с „мултимодални коридори“, определени с Регламент (ЕС) 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на

Защото това представлява промяна в ал. 1 на чл. 29, с която текстът след думите „европейските“ до края на изречението се заменя с „мултимодални коридори, определени с Регламент на Европейския съюз 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза

значително обхватът на линиите, които към настоящия момент са железопътни магистрали – това е едната причина. Втората причина е, че тези железопътни магистрали още в края на 2009 г. приехме изменения в Закона, с което дадохме възможност по-благоприятно да отчуждаваме обекти с национално значение, като железопътните магистрали. По този начин дадохме възможност за по-бързо изграждане както на автомагистралите, така и на железопътните магистрали. Смятам, че с тази редакция ще бъдат ограничени определени линии и по тях по-бавно и по-неблагоприятно ще могат да бъдат извършвани отчуждителните процедури. Затова предлагам на народните представители да не приемат това предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Вълков. Има ли реплики към изказването? Няма заявки за реплики. Други изказвания?

предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов: „§ 9, т. 3 в текста на създаваната нова ал. 4 в изречение първо думите „работното разписание“ се заменят с „графика за движение на влаковете“, а местоимението „което“ се заменя с „които“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9: „§ 9.

които притежават единен сертификат за безопасност“. 2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „Железопътните превозвачи по ал. 1 имат право на достъп до железопътната инфраструктура и до обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия.“ 3. Алинеи 3 – 6 се изменят така: „(3) Железопътните превозвачи по ал. 1 имат право да извършват превоз на пътници между железопътни гари, разположени в държави – членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България. България. (4) Заявителят на инфраструктурен капацитет по определен маршрут за извършване на превоз на пътници по ал. 3 уведомява за планираната услуга Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ не по-късно от 18 месеца преди влизането в сила на работното разписание, за което се отнася подаденото искане за капацитет. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява в срок до 10 дни всеки компетентен орган, който е възложил обществени услуги за железопътен превоз на пътници по този маршрут, както и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договор за обществени услуги за железопътен превоз по маршрута на планираната услуга. (5) Железопътно предприятие, което не притежава лицензия за извършване на товарни превози, има право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите на дружества и предприятия по чл. 2, т. Достъпът по ал. 5 се осъществява при наличие на единен сертификат за безопасност, договор за застраховка „Гражданска отговорност“ и договор с управителя на железопътната инфраструктура.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложенията за текста на параграфа?

Както стана ясно преди малко, в § 9, ал. 4 ясно е записано, че „заявителят на инфраструктурен капацитет по определен маршрут за извършване на превоз на пътници по ал. 3 уведомява за планираната услуга Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ не по-късно от 18 месеца преди влизането в сила на работното разписание…“. Тоест разпоредбата се отнася до задължението на заявителя агенция „Железопътна администрация“ за своето конкретно работно разписание с оглед извършването на планираната от него услуга в 18-месечен срок преди влизането му в сила, като неговото работно разписание ще стане част от графика за движение на влаковете. В тази връзка смятам, че предложението не трябва да бъде подкрепено. Благодаря Ви.

на народните представители Георги Свиленски и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували 86 народни

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да ограничи правото на достъп за извършване на превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване на икономическо равновесие на договора. Оценката на икономическото равновесие се извършва при условията и по реда на Регламент за изпълнение

по критериите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1795, за да определи дали икономическото равновесие на договора е нарушено. (3) Анализът по ал. 2 се извършва след направено искане до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, представено в срок до един месец след получаване на информацията относно планираната услуга за превоз на пътници по чл. 31, ал. 4. Искането по ал. 3 може да бъде направено от: 1. органа, възложил договора за обществена превозна услуга; 2. управителя на железопътната инфраструктура; на железопътната инфраструктура; 3. железопътния превозвач, изпълняващ договора за обществена превозна услуга. (5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да поиска допълнителна информация от подалия искането по ал. 3 в срок

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с мотивирано решение по искането, с което определя дали икономическото равновесие на договора за обществена превозна услуга е нарушено, в срок до шест седмици от получаването на цялата необходима информация. (6) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява всички заинтересовани страни за решението по ал. 5 и за условия, при които може да бъде поискано преразглеждането му. (7) В срок до един месец след уведомяването за решението по ал. 5 може да бъде поискано преразглеждането му от: 1. органа, възложил договора за обществена превозна услуга; 2. управителя на железопътната инфраструктура; 3. железопътния превозвач, изпълняващ договора за обществена превозна услуга; 4. железопътния превозвач, който е поискал достъп по чл. 31, ал. 4. (8) Въз ал. 4. (8) Въз основа на решението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с мотивирано решение относно планирана услуга за превоз на пътници по чл. 31, ал. 4.

предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов. Комисията подкрепя

към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създава Координационен съвет по въпросите на обществения железопътен и автобусен транспорт за координация

параграфът, който ни се предлага, освен че е нов, той предлага и нова философия в Закона за железопътния транспорт. Каква е тя? Предлага се да бъде да бъде създаден Координационен съвет, който да координира всички дейности на подзаконовите нормативни актове, законовите актове, както и звената, които управляват в автомобилния и железопътния транспорт. Предлага се този Консултативен съвет да решава проблемите, които са проблеми на обществения транспорт информационните технологии и съобщенията. Тоест, ако искат някой да управлява такъв Координационен съвет или ако искат те да управляват, да се явят на избори, да спечелят изборите, да направят правителство, да си назначат министър и да управляват съответния сектор. Това нещо е подмяна или е нов прочит на Закона за железопътния транспорт. Още повече, че в чл. 45, ал. 1 на Закона за администрацията е дадена възможност на министъра по проблемите, които се нуждаят или са от неговата компетентност, да създава Консултативен съвет за тяхното решаване. Не виждам никакъв смисъл от предложението, което е направено от колегите, и призовавам колегите народни представители да гласуват „против“. Благодаря, господин Вълков. Има ли реплики? Не виждам. Гласуваме предложението на народния представител Георги Свиленски и група народни представители за създаване на нов § 10а. Моля, режим на гласуване.

накрая се добавя „и при промяна на действащото законодателство“.“

думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 45, ал. 1“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) В случаите, когато лицето по ал. 1 възлага изпълнението на част от функциите по поддръжка на друг изпълнител, за него се прилага система за доброволно сертифициране за изпълнение на функции по поддържане. Сертификатът на лице, което изпълнява функции по поддържане, се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция

1.“ 3. Създава се нова ал. 4: „(4) Когато изпълнителят по чл. 45, ал. 5 не притежава сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане, лицето по чл. 45, ал. 1 прилага доказателства

и в нея след думите „заявлението“ се добавя „по ал. 1 и ал. 3“, а след думите „сертификата за поддържане на превозните средства“ се добавя „и сертификата за функции по поддържане“.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на непълнотите и нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи,

ал. 8: „(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с решение по заявлението по ал. 1 или 3 не по-късно от четири месеца,

за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт“. Комисията не подкрепя предложението.

изменителен и всъщност е част от Регламент № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт. Действащият текст на чл. 54, ал. 4 следва да се запази, тъй като препраща към приложения регламент, а именно Регламент 1370/2007. Благодаря Няма. Други изказвания? Не виждам заявки. Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Георги Свиленски и група народни представители за създаване на § 17а, неподкрепен от Комисията. Гласували

5. Алинея 7 се изменя така: „(7) Лице за оценяване по ал. 5 – нотифициран орган, може да бъде и определен орган за извършване на оценка по национални правила съгласно ал. 6, след като е получило разрешение по чл. 115б, ал. 2. В този случай целият процес на проверка за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми или за пускане на пазара на превозни средства, може да се извърши от един орган за оценка на съответствието.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладвания текст, който е предложение на вносител в редакция на Комисията? Няма желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване на текста на вносител

2“. 2. Създават се нови ал. 5 – 8: „(5) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието по ал. 1 или 2, подава писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, в което посочва дейностите и подсистемите, за извършването на чиято оценка се иска разрешение, както и дали ще ползва подизпълнители. Към заявлението се прилагат документите, определени в наредбата по чл. 5, т. 2. Документите по ал. 3, т. 7 и 8 и документ за акредитация по ал. 4, издаден от

В срок до един месец от подаване на заявлението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява заявителя, че документацията е пълна, или изисква допълнителна информация. При извънредни обстоятелства този срок може да бъде удължен с до две седмици, за което се уведомява заявителят. (7) В случай че в заявлението по ал. 5 или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани нередовности или недостатъци, на кандидата се определя срок за отстраняването им или за предоставяне на допълнителна информация, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от срока по ал. Когато се изисква предоставяне на допълнителни документи по ал. 4, срокът за предоставянето им не може да бъде по-кратък от срока за произнасяне на органа за акредитация. (8)

след представяне на цялата документация и съответната информация, включително на допълнително изисканите по ал. 7. Решението се съобщава на лицето, кандидатстващо за лиценз.“

§ 23: „§ 23. Член 115г се изменя така: „Чл. 115г. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи железопътната система на територията на Република България, след подаване на заявление в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба

При констатиране на нередовности и непълноти в заявлението по ал. 1 или 2 или в приложената към него документация, в срок един месец от получаване на искането от заявителя Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от четири месеца. месеца. (4) „Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение по ал. 1 или по 2 или информира заявителя за решението си за отказ в срок до четири месеца от получаване на пълната информация от заявителя, включително на допълнително изисканата информация по ал. 3. Условията и редът за издаване на разрешения по ал. 1 и 2 се определят с наредбата по чл. 5, т. 2. Разрешение за пускане на пазара на превозно средство и разрешение за типове превозни средства, чиято област на употреба е в Република България и в една или повече държави – членки на Европейския съюз, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796. Разрешение за пускане на пазара на превозно средство и разрешение за типове превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, когато това е посочено в заявлението. (6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ отказва с мотивирано решение издаването на разрешение по ал. 1, да откаже издаването на разрешение или отнема издадено разрешение по ал. 2. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз отказва издаването на разрешение или отнема разрешението по ал. 5.

Решението на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за отказ или за отнемане по ал. 6 може да бъде обжалвано от заявителя пред Апелативния съвет,

предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов. Комисията подкрепя предложението.

ал. 1: „(1) Регулаторната рамка за безопасност се състои от законодателството на Европейския съюз и от националното законодателство, с които се установяват изискванията за безопасност на железопътната система като цяло, прилагането на тези изисквания, както и взаимодействието между железопътните предприятия, управителите на инфраструктура и другите участници в националната железопътната система и в железопътната система на Европейския съюз.“ 2.

Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов.

т. 1“. 2. В ал. 2 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „на разрешение за въвеждане в експлоатация за съответните возила“ и запетаята след тях се заличават. и запетаята след тях се заличават. 3. Създават се нови ал. 3 – 6: „(3) Единният сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност

Управителят на инфраструктурата подава заявление за издаване, подновяване или изменение на удостоверение за безопасност до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. (5) Железопътното предприятие подава заявление за издаване, подновяване или за изменение на единен сертификат за безопасност чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796. (6) При констатиране на нередовности в заявлението по ал. 4 или 5 или в приложената към него документация Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи,

Единният сертификат за безопасност се издава за срок до пет години и се подновява след подаване на заявление от железопътното предприятие. Удостоверението за безопасност е валидно пет години и се подновява след заявление от управителя на инфраструктурата.“ 5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така: „(8) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ следи за спазване на задължението на железопътните предприятия или на управителите на инфраструктура да използват система за управление на безопасността, като извършва дейности по надзор, които включват проверки на прилагането от страна на железопътните предприятия и на управителите на инфраструктура на системата за управление на безопасността.“ 6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така: „(9) Единният сертификат за безопасност и удостоверението за безопасност се подновяват изцяло или частично при: 1. съществени промени в регулаторната рамка за безопасност; 2. съществена промяна на типа или обхвата на дейност на железопътното предприятие; 3. съществена промяна на инфраструктурата, сигнализацията или на енергийните подсистеми или на принципите на тяхната експлоатация и поддръжка.“ Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите „молба за издаване на нов сертификат за безопасност или ново“ се заменят със „заявление за подновяване на единен сертификат за безопасност или

Единният сертификат за безопасност по ал. 1 е валиден без разширяване на областта на дейност и за железопътни предприятия, опериращи до гари в съседни държави – членки на Европейския съюз, със сходни характеристики на мрежата и сходни оперативни правила, когато тези гари са в близост до границата, и след съгласуване с компетентните национални органи по безопасността. Това съгласуване може да се извършва за всеки конкретен случай или да бъде направено в трансгранично споразумение между държавите членки или между националните органи по безопасността. (12) Железопътен превозвач от трета държава извън Европейския съюз може да достигне до гранична до гранична гара на територията на Република България без да притежава единен сертификат за безопасност, при условие на действащо трансгранично споразумение между Република България и съседната трета държава, гарантиращо подходящо ниво на безопасност.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26, като в ал. 1 навсякъде думите „може да откаже“ се заменят с „отказва“ и в ал. 2 думите „и по начин, определени“

Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията

б) в т. 2 след думата „поддържането“ се поставя запетая и се добавя „обновяването, модернизирането“, след думите „превоза на пътници и товари“ се поставя запетая и се добавя „предоставянето на услуги в обслужващите съоръжения“ и накрая се поставя запетая и се добавя „или разследвания на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти, на линии от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. в т. 3 след думите „железопътната инфраструктура“ се добавя „и обслужващите съоръжения“; г) в т. 7 думите „доклада за фактическото състояние на железопътната инфраструктура“ се заменят с „референтния документ за железопътната мрежа“. мрежа“. 2. В ал. 3 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.“

Предложението е прието.